Hingað kem ég upp þriðja sinni, því miður, til þess að vekja athygli á þeirri alvarlegu stöðu sem er uppi, sem er sú að stjórnvöld neita að fara að lögum og afhenda þinginu gögn sem þingið hefur farið fram á. Ég óskaði eftir því fyrir nokkru síðan að forseti skærist í leikinn til að tryggja virðingu þingsins og kvaðst hann myndu verða við því. Staðan núna er sú að stjórnvöld neita enn að afhenda þinginu umsóknir um ríkisborgararétt, sem þeim ber, ásamt þeim gögnum sem þeim eiga að fylgja. Þessu neita þau staðfastlega og ráðherra kemur fram í fjölmiðlum og staðfestir þá neitun ítrekað. Ég beini því þeirri spurningu minni til hæstv. forseta: Hvað er að frétta?

og áttum okkur á því að hér stöndum við frammi fyrir því að ein af undirstofnunum ríkisins er að brjóta lög, varna því að Alþingi geti uppfyllt lögbundnar skyldur sínar. Til þess virðist þessi undirstofnun hafa stuðning eigin ráðherra en hingað hafa aðrir ráðherrar hópast upp í ræðustól og lýst því yfir að þetta sé ótækt. Ég velti fyrir mér í hvaða stöðu við erum komin með hið háa Alþingi ef við stöndum hér núna í pattstöðu með þetta mál.

Þetta, frú forseti, er ótæk staða. Virðulegi forseti. Ég má til með að nefna það í þessu samhengi að allsherjar- og menntamálanefnd var einhuga um að biðja ráðherrann um að koma á sinn fund

Á meðan bíða tugir einstaklinga í algjörri óvissu um framtíð sína, um leyfi til að vera hér á landi í öryggi og um það sem á eftir kemur. Hér er uppi alger pattstaða.

hafa verið að tala um. Það er ekki bara stjórnarandstaðan sem kallar eftir einhvers konar upplýsingum. Hér hefur forsætisráðherra tjáð sig með afgerandi hætti um að þingið eigi rétt á upplýsingum og að framkvæmdarvaldið þurfi að fara eftir því þegar um er beðið. Fjármálaráðherra hefur gert það. Forseti Alþingis hefur tekið undir að það þurfi að taka málið upp. Formaður allsherjar- og menntamálanefndar er líka þeirrar skoðunar að þetta þurfi að gera, einfaldlega vegna þess að þarna tekur ráðuneyti og stofnun, eða ráðherra og stofnun, sér vald sem það hefur ekki. Maður hlýtur að velta fyrir sér: Hver geta úrræði Alþingis verið þegar þessi staða er uppi? Mér finnst mjög sérkennilegt að þetta sé svona dag eftir dag eftir dag. Engin Engin svör koma um hvað á að taka við. Við erum áfram föst í einhverju nuddi hér í þessum sal við framkvæmdarvaldið þegar lögin eru algjörlega skýr.

stofnunar sem fær boð frá ráðherra um að sniðganga Alþingi og lög. Alþingi er meinað að framkvæma það sem lögin segja að Alþingi eigi að framkvæma.

Þetta snýst orðið um miklu meira en bara umsóknir um ríkisborgararétt. Þetta snýst orðið um það að ráðherra og stofnun eru að brjóta lög.

og því sem við erum að gera hér og þeim lögum sem við setjum þá held ég að það sé ekkert annað hægt í stöðunni en að lýsa vantrausti á viðkomandi ráðherra. Það er það tál sem við höfum.

Frú forseti. Vegna þess að það skiptir máli hvernig við segjum hlutina þá langar mig aðeins að nefna þá lítilsvirðingu sem felst í því að dómsmálaráðherra, eða innanríkisráðherra eins og hann heitir víst í dag, kalli það VIP-meðferð að Alþingi taki til afgreiðslu hluta af umsóknum um ríkisborgararétt. Það er kannski þannig í heimi Sjálfstæðismanna að þetta sé einhver flýtimeðferð fyrir vildarvini, en í reynd er veiting ríkisborgararéttar með lögum frá Alþingi þrautavaraleið fyrir fólk sem ekki uppfyllir ströng skilyrði laganna en á engu að síður heimtingu á ríkisborgararétti. Við erum að tala tala í yfirgnæfandi meiri hluta um fólk á flótta sem getur ekki sýnt fram á fæðingarvottorð eða önnur skilríki sem eru nauðsynleg samkvæmt lögunum, sem hefur þurft að reiða sig á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eða eitthvað annað,

Sá heimsfaraldur sem gengur nú yfir hefur opnað augu okkar allra fyrir mikilvægi lýðheilsu, en rannsóknir sýna ótvírætt að þeir einstaklingar sem eru við góða heilsu eru mun ólíklegri til að veikjast alvarlega af faraldrinum auk þess sem reynt hefur verulega á félagslega þætti í samfélaginu sem eru nátengdir heilsufarslegri útkomu okkar. Ástæða þess að ég nefni þetta hér snýr að mikilvægi þess að halda heilsuhraustu fólki áfram heilsuhraustu. Heilbrigðiskerfið okkar er með þeim bestu í heimi, en það er fyrst og fremst miðað út frá því að taka á vandanum þegar skaðinn er skeður og skortur á heilsueflandi aðgerðum í samfélaginu blasir því við. Um þetta eru okkar helstu sérfræðingar sammála. Samkeppnisstaða okkar og velferð þjóðarinnar byggist á getu okkar til þess að breyta kerfinu, auka heilsueflingu og forvarnir og skapa þannig grundvöll fyrir heilbrigðara samfélag.

Setjum heilsueflandi Ísland í forgang. Tryggjum markmiðin sem fram koma í lýðheilsustefnu um að Íslendingar verði ein heilbrigðasta þjóð í heimi. Gerum það með samvinnu og hefjumst handa hið fyrsta.

Virðulegi forseti. Í fréttum helgarinnar var fjallað um notkun á blóðsykurslækkandi lyfjum og að hún hafi sífellt aukist. Fleiri einstaklingar hér á landi greinast með sykursýki 2 og þá eru lyfin einnig notuð við meðferð við ofþyngd. Blóðsykurslækkandi lyf eru notuð í auknum mæli til að meðhöndla sykursýki 2 og hefur fjöldi notenda nærri tvöfaldast frá árinu 2015. Þá voru þeir nærri 9.000 eru orðnir meira en 16.000 árið 2021. Umræðan um ofþyngd er vandasöm. Að sjálfsögðu er ekki hægt að mæla heilsu með því eingöngu að horfa á kíló og tölu á vigt.

Allt of oft erum við að bregðast við afleiðingum í stað þess að einbeita okkur frekar að forvörnum. Rannsóknir sýna okkur að fjölgun sykursjúkra hér á landi er sambærileg Bandaríkjunum fyrir 20 árum síðan. Innlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að aukning á sykursýki dreifist yfir allan aldur fullorðinna og eykst hjá báðum kynjum. Einstaklingar sem eiga við matarfíkn að stríða eiga og þurfa að fá aðstoð við að leysa úr sínum vanda. Við þurfum að byggja upp öflugra kerfi þar sem markmiðið er áfram að aðstoða fólk með raunverulegum hætti. Lyf og inngrip með skurðaðgerðum mega ekki vera fyrsti valkostur. Við þurfum að mæta fólki af virðingu og fordómaleysi og veita því þá þjónustu og stuðning sem það þarf til að ná markmiðum Þá þurfum við sem þjóð að líta í eigin barm. Hvað er það sem veldur því að þjóðin er að þyngjast með tilheyrandi fylgikvillum? Það er mikilvægt að heilsuefling og bætt lýðheilsa fái stuðning frá stjórnvöldum og heilbrigðisþjónustan, þá sérstaklega heilsugæslan, taki áfram virkan þátt í því starfi. Verið er að gera vel víðs vegar í kerfinu en við þurfum að gera betur. Við þurfum að einbeita okkur betur að forvörnum sem eru mikilvægasti þátturinn. Aðeins þannig getum við búist við árangri. Virðulegi forseti. 49 ára gamall karlmaður fékk heilablæðingu árið 2019, fullfrískur vinnandi maður með fjölskyldu og börn. Í dag hefur hann verið rúmt ár í hjólastól og gengist undir þrjár aðgerðir. Alls staðar kemur hann að lokuðum dyrum. Hann hefur engin búsetuúrræði fengið enn. Hann er fluttur inn til pabba síns, aldraðs manns sem getur ekki sinnt honum. Þetta er Ísland í dag, virðulegi forseti, forseti, algerlega lokað á hann, alls staðar keyrt á veggi. Hann skorar ekki nógu hátt í félagslega kerfinu. Hann fær bara sex stig af tíu og það er algjört lágmark. Ég velti fyrir mér: Hversu mörg stig skorar þú þegar þú ert orðinn ógangfær og kominn í hjólastól og getur ekki bjargað þér sjálfur? er annað: Hann var með tæpar 7 millj. kr. í tekjur. Hann er líka of tekjuhár til að vera fatlaður, kominn í hjólastól og geta fengið eðlileg búsetuúrræði. Gleðifréttirnar eru þær, virðulegi forseti, að síðar í dag munum við í Flokki fólksins mæla fyrir frumvarpi um löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ef sá samningur hefði verið löggiltur fyrr, eins og margítrekað hefur verið kallað eftir,

um hjálp. Við hljótum að fagna því að þetta mál, um löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, skuli koma á dagskrá í dag og að ég skuli mæla fyrir því í dag vegna þess að ríkisstjórnin hefur sjálf sagt að hún ætli nú sannarlega að taka utan um þennan samning á kjörtímabilinu.

hins vegar af óboðlegri stöðu sem hin köldu svæði landsins eru í varðandi orkuöryggi í boði þessarar sömu ríkisstjórnar, sem á fjórum og hálfu ári hefur ekki getað ákveðið sig sameiginlega

Síðastliðinn áratug hefur íslenskt afreksíþróttafólk nefnilega reglulega vakið athygli á slæmri fjárhags- og réttindastöðu sinni. Ég gladdist

Ráðherra fékk þau skilaboð frá Alþingi að skila stefnunni fyrir 1. júní á þessu ári. Í dag eru akkúrat fjórir mánuðir til stefnu. Það er ekki langur tími. Mér þótti því ánægjulegt að heyra Ásmund Einar Daðason, ráðherra íþróttamála, lýsa því yfir á Rás 2 á dögunum að hann væri kominn af stað með vinnuna sem Alþingi hafði falið honum.

fyrir afreksfólkið okkar, fyrir börn og unglinga þessa lands sem stunda íþróttir, og fyrir íslenska þjóðarsál. Stýrivextir Seðlabankans eru nú 2%. Ef vextir á húsnæðislánum bankanna væru í sama hlutfalli við stýrivexti og þeir voru t.d. í maí 2019 ættu þeir núna að vera 2,7% en eru í kringum 4,2% og eiga líklega eftir að fara hækkandi. Hafa bankarnir ekki fengið nóg frá heimilum landsins? Er engin krafa um samfélagslega ábyrgð á eigendur og stjórnendur bankanna? Eru þeir bara algerlega stikkfríir og geta alltaf farið sínu fram með hina heilögu arðsemiskröfu fjárfesta að vopni? Hver ákvað að heimilin væru auðlind sem þeir gætu misnotað að vild? Hvenær var þjóðin spurð hvort hún væri sátt við að vera uppspretta auðs fyrir útvalinn hóp fjárfesta? Að sjálfsögðu aldrei. Við hér á Alþingi segjumst öll ætla að vinna fyrir fólkið. En hvað er ríkisstjórnin að gera fyrir fólkið og heimilin í því ástandi sem nú er? Ekkert, nákvæmlega ekkert. Hún situr hjá og lætur eins og henni komi þetta ekki við. Eins og heimilin séu ekkert annað en veiðilendur bankanna og þar hafi þeir ótakmarkaðan kvóta til ofveiða til að auka nú þegar stjarnfræðilegan hagnað sinn. Tveir af þremur bönkum eru enn í meirihlutaeigu ríkisins. Ríkisstjórnin ber ábyrgð og getur ekki firrt sig henni. Hvernig er yfirleitt hægt að réttlæta að fyrirtæki með tugmilljarða hagnað hækki álögur á viðskiptavini sína? Það er ríkisstjórnarinnar að verja réttarstöðu heimilanna gagnvart þessari oftöku. En nei, hún hefur ákveðið að standa hjá og fórna þeim aftur. Að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín eftir síðasta hrun. Á það að gerast aftur? Flokkur fólksins krefst þess að ríkisstjórnin verji heimilin gegn hækkandi húsnæðiskostnaði og beiti eigendavaldi sínu á bankana, að hún grípi inn í þessa oftöku af varnarlausum heimilum landsins sem ekki er með nokkru móti hægt að réttlæta. Hennar er ábyrgðin.

Forseti. Að gefnu tilefni: Eitt megineinkenni íslenskrar stjórnskipunar er hin svokallaða þrígreining ríkisvaldsins löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara Alþingi og forseti Íslands saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. Hugmyndin um þrískiptingu ríkisvaldsins er iðulega rakin til skrifa franska 18. aldar stjórnspekingsins Montesquieu um leiðir til að tempra ríkisvald í þeim tilgangi að minnka líkur á ofríki og geðþóttastjórnun. Ýmsar útfærslur eru svo til á þessari hugmynd, þar á meðal sú stjórnskipun sem við búum við, sem gjarnan er kölluð þingræði, en það er sú stjórnskipunarregla að ríkisstjórn geti aðeins setið með stuðningi löggjafarþingsins. Það er hlutverk löggjafans að setja lög. Handhafar framkvæmdarvalds sjá um framkvæmdina en vald þeirra er afmarkað af lögum. Þetta er mikilvægt. Um ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmdum öllum er mælt í lögum nr. 4 frá árinu 1963, um ráðherraábyrgð. Samkvæmt 2. gr. laga um ráðherraábyrgð má krefja ráðherra ábyrgðar samkvæmt því sem nánar er mælt fyrir um í lögunum fyrir sérhver störf eða vanrækt starfa sem hann hefur orðið sekur um ef málið er svo vaxið að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. Samkvæmt 9. gr. laga um ráðherraábyrgð varðar það ráðherra ábyrgð eftir lögunum ef hann veldur því að brotið sé gegn öðrum lögum landsins en stjórnskipunarlögum þess með því að framkvæma eða valda því að framkvæmt sé nokkuð það er fer í bága við fyrirmæli eða með því að láta nokkuð ógert sem heimtað er í lögum, eða verða þess valdur að slík framkvæmd farist fyrir.

Þeir sem eru með verðtryggð húsnæðislán eru þeir sem hafa það verst í okkar samfélagi. Þeir eru með þessi lán vegna hagstæðrar greiðslubyrðar. Það er fólkið sem tekur þessi lán og verður að taka þau því að ekki er annað í boði.

ætli ekkert að gera fyrir heimilin. Nei, allt fyrir fyrirtækin, sem er gott, en ekkert fyrir heimilin eða unga fólkið sem sér fram á greiðsluþrot og að missa heimili sín og endar

Kapallinn og tvö ný ráðuneyti hafa í för með sér rask, miklar tilfæringar starfsmanna og tafir og þetta kostar. Um þetta sagði hæstv. fjármálaráðherra nýlega á þingi, með leyfi forseta: „… það er ljóst að með því að stofna nýtt ráðuneyti, fleiri en eitt, þá mun verða kostnaður og hann getur hlaupið á hundruðum milljóna.“ Svar hans eigin ráðuneytis liggur núna fyrir; kostnaðurinn verður að lágmarki 1,8 milljarðar. Ekki nokkur hundruð milljónir heldur um 2 milljarðar og sá kostnaður getur samkvæmt svarinu orðið enn hærri. 2 milljarða kapallinn snýst, eins og við vitum öll hér inni, ekki um að fjárfesta í fólki og byggir ekki á greiningum á þörf eða fjárfestingum í innviðum. Hann snýst um að fjárfesta í Framsókn. Það hjálpar stundum að setja svona tölur í samhengi og ég ætla að setja þær hallir sem stjórnin er að reisa sjálfri sér í samhengi við þá höll sem nú hefur verið talað dálítið um í samhengi við góðan árangur Íslands í handbolta. Ekkert íþróttahús á Íslandi uppfyllir í dag þau skilyrði sem gerð eru í alþjóðakeppnum. Handboltinn og körfuboltinn hafa verið á undanþágu og standa jafnvel frammi fyrir því að landsleikir verði spilaðir á erlendri grundu. Í skýrslu starfshóps um þjóðarleikvang fyrir inniíþróttir, sem er frá september 2020, er kostnaðargreining þar sem fram kemur að höll fyrir 5.000 áheyrendur myndi kosta um 6,3 milljarða, höll fyrir 8.600 áheyrendur um 7 milljarða. Eftir glæsilegan árangur strákanna í handboltanum er draumurinn um að komast enn lengra á stórmóti í augsýn. Ný höll ætti að vera það líka en er það ekki. Þangað til verðum við kannski að láta okkur nægja að sennilega erum við heimsmeistarar í fjölda ráðuneyta. Virðulegi forseti. Í kvöld verður á dagskrá sjónvarpsins fréttaskýringaþátturinn Kveikur en umfjöllunarefni þáttarins er aðkoma brotaþola að sakamálum, sér í lagi kynferðisbrotum. Þar bendir dr. Hildur Fjóla Antonsdóttir réttarfélagsfræðingur á að sú jaðarstaða sem íslenskt réttarvörslukerfi býður brotaþolum upp á hafi mjög slæm áhrif á fólk. Tímabært sé að breyta þessu og veita þeim meiri réttindi í eigin málum. Það er nefnilega svo að um leið og brotaþoli kærir kynferðisbrot fær viðkomandi réttarstöðu vitnis og fær í raun engin réttindi í því ferli sem þá hefst. Þetta felur m.a. í sér að viðkomandi fær nær engar upplýsingar um það hvernig rannsókninni miðar áfram né hvernig ákæruferlið þróast. Upplifun brotaþola er sú að ekkert sé að gerast og að þeim sé algerlega haldið utan við eigið mál. Sem foreldri brotaþola, sem var undir lögaldri þegar hún kærði kynferðisbrot, get ég svo sannarlega tekið undir það að núverandi fyrirkomulag fékk okkur til að tapa allri trú á íslenskt réttarkerfi. Í þættinum er bent á að réttarstaða brotaþola hérlendis sé mun veikari en víðast hvar á Norðurlöndum og er það ákall til okkar hér inni að gera mun betur. Það er því sterk von mín að við sem sitjum hér á þingi, og þá sérstaklega þeir þingmenn sem sitja í allsherjar- og menntamálanefnd, taki höndum saman þvert á flokka til að tryggja aukna aðkomu brotaþola að málum sínum.

Er hæfnin til staðar? Treystir fólk sér til að viðurkenna hagstjórnarmistök? 400 milljarðar kr., það eru upphæðin sem heimilin í landinu hafa skuldsett sig fyrir efnahagsbatanum fyrir tilstuðlan þessarar ríkisstjórnar sem beið of lengi með markvissar aðgerðir þegar Covid skall á. Hún treysti á embættismenn í Seðlabankanum til að bjarga málunum og stíga inn í með almennar örvunaraðgerðir á tímum sértæks áfalls, aðgerðir sem hafa þanið eignamarkaði og markað fyrir heimili fólks. Þessi þróun var fyrirséð en nú mæta forsvarsmenn hæstv. ríkisstjórnar í fjölmiðla og segjast vanmáttugir gagnvart verðbólgunni, að lítið sé hægt að gera. Takið ábyrgð á ástandinu. Þetta eru afleiðingar verka eða öllu heldur verkleysis hæstv. ráðherra. Í að verða áratug hefur efnahagsstjórninni hér á landi verði stýrt meira og minna af sömu flokkunum. Þeir hafa brugðist fólkinu í landinu á húsnæðismarkaði og vandinn versnaði allverulega vegna hræðslu þessara stjórnvalda við alvöruaðgerðir í ríkisfjármálum í upphafi þessa faraldurs. Þessi kreddupólitík bitnar nú allhressilega á fólkinu í landinu. Við blasa vaxtahækkanir, enda 6% verðbólga en þetta er verðbólga ríkisstjórnarinnar. Það er ekki réttlætanlegt að hagstjórnarmistök hennar skapi neyð meðal viðkvæmra hópa. Hæstv. ríkisstjórn þarf að sjá að sér, losa sig við kreddur og ráðast í neyðaraðgerðir í formi vaxtabóta, barnabóta og húsaleigubóta. Það er fólk þarna úti sem hefur ekki tíma til þess að bíða eftir óljósum loforðum um framtíðarúrbætur sem hafa setið á hakanum í áratug. Frú forseti. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur styður ekki bann við kjarnorkuvopnum.

Nei, slík áform eru ekki til staðar hjá ríkisstjórninni. Þessi samningur, sem samtökin ICAN börðust fyrir og fengu friðarverðlaun Nóbels fyrir,

Í staðinn bendir ríkisstjórnin á svokallaðan NPT-samning, sem er frá árinu 1968 og snýst um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum og er allur á forsendum kjarnorkuveldanna. Þau sendu frá sér yfirlýsingu í kringum nýliðin áramót þar sem þau hvöttu til þess að við myndum ekki hleypa öllu í kaldakol og enda í kjarnorkustríði, sem er innantómt blaður frá ríkjum sem vilja halda áfram að eyða milljörðum í að uppfæra sín eigin kjarnorkuvopn og láta sig ekki dreyma um að leggja þeim. Á sama tíma og í sama svari kom fram frá utanríkisráðherra að ríkisstjórnin ætli ekki einu sinni að mæta á aðildarríkjafund samningsins um bann við kjarnorkuvopnum.

Ég hvet ríkisstjórnina til að endurskoða afstöðu sína að skrópa á þessum fundi vegna þess að sú afstaða byggist á forsendum kjarnorkuveldanna en ekki friðar.